A sada ćemo još prijeći na ove tri odluke: - Prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Predlagatelj odluke je ministar zdravlja u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti. Prijedlog akta ste primili. Raspravu je proveo Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Izvješća ste primili na sjednici. U ime predlagateljice zamjenik ministra zdravlja Marijan Cesarik. Izvolite zamjeniče. **Cesarik, Dakle odredbom članka 55. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz 2013.godine propisana je obveza ministra zdravlja da predloži Hrvatskom saboru imenovanje novog Nacionalnog zdravstvenog vijeća. Odredbom članka 115.stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisano je da Nacionalno zdravstveno vijeće broji 9 članova od čega najmanje 40% osoba podzastupljenog spola koje imenuje i razrješuje Hrvatski sabor na prijedlog ministra iz redova istaknutih stručnjaka u pojedinim strukama medicine. odredbama zakona ministar zdravlja je uputio Hrvatskom saboru prijedlog članova novog Nacionalnog zdravstvenog vijeća kako bi Hrvatski sabor mogao imenovati novo Nacionalno zdravstveno vijeće. Za članove Nacionalno zdravstveno vijeća za mandat od 4 godine imenuje se akademik Pavao Pavao Rudan, dakle to je prijedlog zatim prof.dr.sc. Rajko Ostojić, prof.dr.sc. Vesna Šerić, prof.dr.sc. Dubravka Jurišić Eržen, prof.dr.sc. Sven Kurbel, prof.dr.sc. Darko Duplančić, prof.dr.sc. Ivana Ćurković Bagići prof.dr.sc. Dunja Rogiće te Ana Ljubas. Ovdje je u prednosti ženski spol u odnosu na muški ovaj puta. Hvala vam lijepo. Hvala. U ime Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku predsjednik odbora Željko Jovanović. Izvolite kolega. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala gospođo predsjedavajuća. Kolegice i kolege. Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku na svojoj 52.sjednici održanoj 24.rujna u svojstvu matičnog radnog tijela raspravio je ovaj prijedlog. U raspravi je zaključeno da prijedlog osigurava upravo ono što je cilj da se omogući predlaganje stručnih mišljenja iz područja planiranja programiranja razvoja i drugih bitnih pitanja iz zdravstva koja su od važnosti za RH. zastupljene su sve struke, zastupljene su sve regije te je stoga nakon rasprave ovaj prijedlog izglasan većinom glasova, 8 glasova za i 1 suzdržan.

Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Gospodine zamjeniče ministra. Želim odmah na početku reći da HDZ neće osporavati izbor članova novog Nacionalnog zdravstvenog vijeća. iako su gotovo svi članovi koji se predlažu u Nacionalno zdravstveno vijeće ili članovi SDP-a ili su vrlo bliski SDP-u svi su oni bez ikakve dvojbe stručnjaci u području medicine, a većina predloženika su izabrani u visoka znanstvena nastavna zvanja. Prema tome, bez obzira na to što je jasno da se oni prvenstveno biraju po kriteriju svog članstva u partiji odnosno partijskoj podobnosti činjenica je da su oni kvalificirani da budu članovi Nacionalnog zdravstvenog vijeća. Upravo zato i nećemo osporavati taj izbor jer je on baš po tom različit od izbora ne desetaka ne stotina nego tisuća podobnika koji su tijekom prošlih gotovo tri godine provela vladajuća koalicija predvođena SDP-om postavivši svoje ljudi na niz funkcija na svim razinama u ovoj državi. Kada se samo prisjetimo da su vladajući primjerice u jednoj od najvećih i najznačajnijih tvrtki u vlasništvu države koja se bavi energetikom za direktoricu sektora nabave postavili diplomiranu veterinarku, da u istoj tvrci na mjestu direktorice postavljena također osoba sa referencom da je bila vlasnica krojačke radnje specijalizirane za vjenčanice, da su veterinari, svaka čast onima koji su ovdje i meni prijatelji, postavljeni za direktore domova umirovljenika itd., itd. dakle kada smo svjesni niza takvih primjera koji su bili objavljeni u medijima dok zacijelo postoji neusporedivo veći broj onih koji do sada nisu bili javno otkriveni onda ovaj izbor članova Nacionalnog zdravstvenog vijeća ipak predstavlja korak naprijed. Oni su napokon ipak visokokvalificirani i stručni. Ono što je važno međutim što će zapravo i kako će to novo i politički podobno Nacionalno zdravstveno vijeće raditi, te hoće li ono imati ikakvi utjecaj? Naime, dosadašnje Nacionalno zdravstveno vijeće očito po sastavu nedovoljno politički podobno nije na razvitak zdravstva ili bilo kojeg iole važno pitanje iz područja organizacije i funkcioniranja zdravstva imalo apsolutno nikakav utjecaj. Dapače, od sudjelovanja u bilo kakvim takvim zbivanjima ili donošenjem dokumenata bilo je pomno i trajno vrlo uspješno izolirano i uklonjeno. Iako se Nacionalno zdravstveno vijeće redovito sastajalo jednom mjesečno i raspravljalo o predmetima koji su mu bili poslani od strane Ministarstva zdravlja radilo se isključivo o predmetima u svezi u svezi predlaganja referentnih centara Ministarstva zdravlja, vrednovanju izvješća o radu i planovima rada tih centara, verifikaciji tih centara, te procjenjivanju uvjeta za klinike, a u novije vrijeme odredbom odgovarajućeg pravilnika trebalo je davati mišljenje o promjeni spola. Takva aktivnost iako gdjeda opsegom velika zapravo je predstavlja puku rutinu redovitog administrativnog tipa koji bi mogao i morao moći obavljati neki činovnik u Ministarstvu zdravlja možda čak i samo SSS i ona sasvim i ona sasvim sigurno nije bila odgovarajuća da Nacionalno zdravstveno vijeće sastavljeno i do sada poglavito od sveučilišnih profesora u potrebnoj mjeri ispunjava svoje zadaće tijela zaduženog za strateško promišljanje sustava zdravstva. Naime, slijedom članka 155. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Nacionalno zdravstveno vijeće koje imenuje Hrvatski sabor prvenstveno postoji citiram "radi proučavanja zdravstvenih problema, davanja i predlaganja stručnih mišljenja iz područja planiranja, programiranja, razvoja i drugih bitnih pitanja iz zdravstva koja su od važnosti za RH". Kako Nacionalno zdravstveno vijeće u proteklih gotovo tri godine nije dobilo za raspravljanje od Ministarstva zdravlja doslovno niti jedan jedini dokument koji bi se ticao kreiranja organizacijskih promjena u zdravstvenom sustavu, planiranja, razvitka zdravstvenog sustava, izrade zakonskih i podzakonskih akata ili bilo što slično. zdravstveno vijeće je u nekoliko navrata se pisano obraćalo ministru zdravstva tražeći da sudjeluje u stvaranju takvih dokumenata ili da mu se barem takvi dokumenti dostavljaju prije nego li novinarima i svekolikoj javnosti. vijeća su smatrali da bi tek tako mogli dati svoj djelatni doprinos promišljanju razvitka i poboljšanja sustava zdravstva u Hrvatskoj a istodobno izvršavati u punoj mjeri svoje zadaće koje proizlaze iz odredbi zakona. Nažalost doslovno niti na jedan dopis takve vrste Nacionalno zdravstveno vijeće nije od ministra zdravlja dobilo odgovor. Nacionalno zdravstveno vijeće u prethodnom sastavu nije dobilo da raspravi niti nacionalnu strategiju razvoja zdravstva 2012. do 2020. koja je trebala biti ključni i temeljni dokument iz područja planiranja i razvitka zdravstva u Hrvatskoj. Nacionalno zdravstveno vijeće u prethodnom sastavu nije također dobilo niti da raspravi niti raniju verziju nacionalnog plana razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2014. do 2016. popularno i vrlo ispravno hrvatski nazvano master plan bolnica pripremljenu od prethodnog ministra zdravlja kao ni onu noviju verziju pripremljenu od aktualnog ministra zdravlja koja će se vjerojatno uskoro naći u saborskoj proceduri a i taj bi dokument valjda trebao biti važan strateški, odnosno programski dokument za poboljšanje sustava zdravstva u Hrvatskoj. Vjerojatno je objašnjenje takvog odnosa tj. potpunog ignoriranja Nacionalnog zdravstvenog vijeća u prethodnom sastavu to što nije bilo partijski podobno pa je zacijelo postojao strah da bi ono možda moglo iskazati kakvu kritičku opasku o sigurno savršenim dokumentima koji su u protekle 3 godine tako uspješno i bitno unaprijedili hrvatsko zdravstvo. Tim uspjesima posebno što se tiče financijskog uravnoteženja sustava zdravstva imamo prigodu svjedočiti svakoga dana a posebno te fantastične uspjehe koje SDP-om predvođena koalicija postigla u zdravstvu osobito dobro osjećaju pacijenti koji trebaju zdravstvene usluge. Stoga se usrdno nadamo da će ovaj novi predloženi budući sastav Nacionalnog zdravstvenog vijeća s obzirom da je ono sada podobno većinom ipak smjesti, raspravljati o svim važnim dokumentima za hrvatsko zdravstvo, da će se njegovo mišljenje uvažavati te da će se njemu dozvoliti da ispunjava svoje zadaće koje Nacionalnom zdravstvenom vijeću određuje zakon a da neće smjeti samo odrađivati prizemnu administrativnu rutinu na što je protiv svoje volje bilo osuđeno Vijeće u prethodnom sastavu. Klub HDZ-a to novim članovima Vijeća uistinu od sveg srca želi. Hvala vam lijepo. **Zgrebec, Dragica Hvala gospođo predsjedavajuća. Kolega Reiner, pa upravo radi očuvanja digniteta ljudi koji su predloženi za članstvo u ovom Nacionalnom vijeću moram reagirati i reći da se kod njihovog izbora i prijedloga apsolutno nije vodilo računa da li su politički aktivni, u kojoj su stranci nego samo da budu stručnjaci i da kroz rad ovog Nacionalnog vijeća doprinesu onome što je njihov zadatak kao savjetodavno tijelo kvalitetnom promišljanju zdravstvene politike. A ako pogledamo i druga nacionalna vijeća koja je imenovao ovaj Sabor, kao Nacionalno vijeće za razvoj visokog obrazovanja, Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje uvijek je jedini kriterij bio stručnost. A politička podobnost uopće se nije uzimala u obzir, to je vjerojatno bilo u vrijeme kolege Reinera kada su oni određivali nacionalan vijeća pa vođen tom mišlju on smatra da se i sada tako radi. U krivu je.

Kolega Jovanović, ja zbog digniteta članova koji su predloženi a kao što sam rekao oni su svi stručni, oni su svi, većina njih postigla i vrhunske pozicije, znanstveno nastavne, naravno ne pada mi na pamet da analiziram člana po člana. Ali i vi i ja vrlo dobro znamo da ono što sam ja rekao apsolutno točno. I šta god vi sada govorili naravno neće to moći ni na koji način osporiti. To znate i vi i ja vrlo dobro. Hvala vam lijepo.

ministra zdravlja i svoje osobno ime zahvalio svim dosadašnjim članovima Nacionalno zdravstvenog vijeća i koji su dali doprinos svoj u ovom proteklom razdoblju i izuzetno kvalitetno radili. Zahvaljujem se i akademiku Reineru, on je bio član Nacionalno zdravstvenog vijeća i da je pohvalio i stručnost ovih novih članova. A zanimljivo mi je bilo komentar vezano uz doktore veterinarske medicine u zdravstvu. Pa evo ja bih rekao samo dozvolite mi na kraju da kažem da je i uz mnoge epidemiologe, stručnjake za javno zdravstvo u Požeško-slavonskoj županiji na čelo Županijskog zavoda za javno zdravstvo doveden veterinar. Eto pa vidite ima za njih uvijek mjesta. hvala lijepa.